Моля, режим на регистрация. Има кворум.

съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

предлагат Народното събрание да гласува недоверие на Министерския съвет с министър председател Бойко Борисов заради провала в политиката за противодействие на корупцията. Предложението, заедно с мотивиран Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет, е внесено на 17 януари 2018 г., сряда, в 11,21 ч., 854-02-5/17.01.2018 г. В същия ден материалите са раздадени по един екземпляр на парламентарните групи и са изпратени на народните представители в електронен вид. Заповядайте, господин Кирилов, процедура. ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми колеги! Искам думата, за да направя процедурно предложение за пряко излъчване на дебатите по днешната днешната точка от извънредното ни заседание. Ние винаги сме настоявали за публичност и прозрачност дори тогава, когато необосновано ни атакуват… (Шум

Втора процедура – господин Иванов, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Дами и господа министри, уважаеми колеги, правя процедура по чл. 49, ал. 2 за допускане в залата на следните заместник-министри: господин Тодор Стоянов – заместник-министър на външните работи; Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика; Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката; Цветан Димитров – заместник-министър на земеделието, храните и горите; Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката; Велик Занчев – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката, и Ваня Колева – заместник министър на младежта и спорта. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Иванов. Моля, режим на гласуване за допуск на току-що прочетените заместник-министри. Гласували

прочетените заместник-министри. Гласували 206 народни представители: за 184, против 9, въздържали се 13. Предложението е прието. Господин Стойнев, заповядайте за процедура. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, госпожо Председател! Правя процедура да поканим и министър-председателя. В крайна сметка това е неговото правителство и този вот на недоверие е към неговия кабинет.

Парламентарната група на ГЕРБ има численост 95 народни представители и време 30 минути по чл. 58, ал. 1; „БСП за България“ – 80 народни представители и 26 минути; „Обединени патриоти – НФСБ“, „Атака“ и ВМРО – 27 народни представители с 14 минути време; Движение за права и свободи – 25 народни представители, 13 минути за изказване; парламентарната група на „Воля“ – 12 народни представители, 10 минути време за изказване; нечленуващи в парламентарни групи – един, пет минути за изказване. С това преминаваме към изчитане на мотивите. Само да кажа, че във времето за дебати, с което Ви запознах преди малко, няма да влиза времето за представяне на мотивите на вота на недоверие

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Внесеният от парламентарната група на „БСП за България“ вот на недоверие към правителството не е демонстрация на самоволна опозиционност. Това не е саботаж, нито някакъв вид враждебен акт или търсене на евтина реклама, както се опитаха да го казват някои. Този вот, уви, е сурова необходимост. Той е продиктуван най вече от собствените действия и от крещящото бездействие на правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ по чувствителна за обществото ни тема. Вотът черпи своите мотиви в непоклатимата логика, според която, когато едно правителство, което и да е то, не може да се справи с основния проблем пред страната ни, то просто фактически губи правото си да управлява. А това, че корупцията властва в България едва ли има нужда от доказване. Корупционният тумор разяжда органите на нашата страна и това е видно с просто око, видно е и отдалеч. Виждат го класациите на Световната банка, на Световния икономически форум, на Европейската комисия, на „Трансперънс интернешънъл“, виждат го и нашите съграждани. Според „Евробарометър“ за 2017 г. 83% от българите смятат, че корупцията е широко разпространена в страната, а експресно проучване от миналата година показва, че срастването на власт и корупция е основният проблем пред обществото ни, и че всяко едно, всяко едно политическо действие и събитие напоследък кара българите да усещат този проблем. 88,5% от анкетираните участници в обществени поръчки считат, че офертите не се оценяват обективно, а 80,9% от тях са сигурни, че условията в конкурсната документация са тенденциозни и установени в полза на конкретно лице. Казано по просто това означава, че огромната част от онези 10 млрд. лв., които настоящото правителство е изразходило чрез обществени поръчки, са раздадени по субективни критерии и при предварително нагласен победител. Диагнозата е пределно ясна, диагнозата е „корупция“. Но какво е лечението, което ни се предлага? За деветте месеца, през които е на власт, правителството употреби повече енергия да се чуди що е то корупция, отколкото да й се противопоставя, разисквайки престъпление ли е, или просто е явление, усещане ли е някакво в българина, или е клеймо, което незаслужено ни е залепено отвън, приехме един объркан Закон, чиято антикорупционност се изчерпва в неговото наименование. От друга страна, Националният съвет по антикорупционни политики, друг един специален, независим специализиран орган за девет месеца намери време да се събере само веднъж. През това време кранчето, от което изтичат обществените средства, остана отворено. Така е например в здравеопазването. Там по думите на министъра на финансите системата е пропита от интереси и от нея много се краде – става дума за 4 млрд. 700 млн. лв. годишно. Така е при търговията с акцизни стоки, чиито контрол се осъществява от информационна система, защитавана с една и съща, при това проста парола. Но за каква система говорим

Тайни няма, наказани също няма. Всеки бизнесмен от сферата на пътното строителство знае, че без да отчете, няма да спечели обществена поръчка плаща човекът, печели, а след това избива от подизпълнителя, който пести рушветите от заплатите на работниците и материала. Ако искате, мога да изчакам, госпожо Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Моля, заемете местата си, уважаеми господа министри. Заповядайте, господин Зарков. Благодаря Ви. Какво да кажем за концесиите? За месец-два правният режим на концесиониране на плажовете се измени два пъти радикално. По този повод вицепремиерът по икономическа и демографска политика възкликна, цитирам: „Ще продължи по най-непрозрачен начин раздаването за по 20 години на приближени фирми и групировки“. Дали ще продължи това раздаване, господин Вицепремиер, зависи не само от Закона, зависи и от гласуването другиден и Вашата партия също ще участва в него? Можем да продължим с цитати и трябва да продължим, защото по съществото си тези цитати са самопризнания. В краткия период между уволнението си, възстановяването на поста си и крайната му оставка, бившият вече изпълнителен директор на НДК намери силата да напише: „Категорично отказвам да подписвам нови обществени поръчки, свързани с подготовката на НДК за Председателството под натиск и в условия, които не отговарят на правилата и закона“. Думите не са на опозицията. Обвинението беше конкретно насочено към член на кабинета. Отговор за това какъв е този натиск и в чия полза е бил осъществяван няма. Това, което знаем, обаче, е, че са изхарчени 45 млн. лв. за този ремонт при първоначално предвидени 17. Други 180 милиона заминаха за злополучната ни ограда. За нея BBC оповести: „Корупцията в тази страна подкопава сигурността на Европейския съюз. Пресичането на границата не е просто лесно, то често е улеснено“. Тези 180 милиона възбудиха много интересите, защото засягат пряко националната сигурност, сигурността на българските граждани. Но 180 милиона са просто трохи, ако ги сравним с милиардната програма за така нареченото „безплатно саниране“. И всичко това се свързва в Хасково. Хасково гейт, уважаеми дами и господа, не е просто непотизъм, това е цялостен модел за усвояване на обществен ресурс, където участниците са близки – първо, един с друг, а после – общо с управляващата партия. Партията назначава свой човек, който от своя страна насочва ресурсите на страната. Хората виждат това, знаят го – знаят го, но много от тях мълчат. Защо, според Вас? Отговорът може да се намери в думите на един от свидетелите по друга грандиозна афера – Суджук гейт. Този човек казва пред български вестник: „Правят всичко възможно последствията от Суджук гейт да бъдат минимални, като атакуват всички, които сме сигнализирали Прокуратурата. Те изправят цялата държава срещу нас, за да покажат, че не следва да се прави вече това. Истината няма значение“. За това става дума, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! С гласуването в четвъртък всеки народен представител ще докаже своето отношение към истината – истината, която е известна на всички. Ще има ли 121 от тук присъстващите, които ще имат смелостта да я припознаят? Това предстои да разберем. Едно обаче вече е сигурно: ако вотът успее, всяко следващо правителство, което и да е то,

и когато става дума за вот на недоверие към правителството, няма как да оправдаем по-късното идване или изобщо не идването на министър-председателя на това събитие. Вече стана дума за това, че трябва да бъде тук и Вие казахте: „Ще го поканя“. Той не знае ли, че има вот не недоверие? Не го ли е научил още? Според мен го знае, съдейки по реакциите му. След като знае, а още не е тук, мисля, че имаме само два подхода, според нашия Правилник. Като държава, пак казвам – с парламентарно управление, а Вие сте Председател на парламента в момента, Вие сте човекът, който всъщност трябва да осигури присъствието на министър председателя тук, ако искаме нещата да стоят на верните им места, а не нагоре с краката. И тъй като по Правилника, който Вие добре знаете, нашата парламентарна група няма право да поиска почивка един час след началото на заседанието, за да изчакаме министър-председателя, въпреки че би било добре да стане точно така, защото, за трети път казвам – няма право да не бъде тук, Ви призовавам да се обърнете и да си спазите пък чл. 64, ал. 1, който освен другото, предвижда, че „при шум и безредици, но и при други важни причини, които налагат почивката“, Вие можете да я поискате. За четвърти път: не може да обсъждаме вот на недоверие към правителството, без министър-председателя. Вие в момента сте председател на парламента и Вие сте човекът, който трябва да го осигури. Ако не можете да го осигурите, поискайте почивка, дайте я почивката сега, докато дойде министър-председателят. Благодаря Ви, уважаеми господин Кутев! Ще информирам премиера за Вашето желание. Няма да дам почивка, защото няма особени обстоятелства. Няма и шум в залата. Откривам разискванията по дебата за вот на недоверие. Заповядайте за изказвания. Заповядайте, госпожо Нинова.

Той, като че ли вотът, приключи преди да е започнал. Оглушителното отсъствие на министър-председателя е самопризнание за вина за корупция. Ако не беше така, той щеше да е тук. Обръщам се най-вече към българските граждани: уважаеми български граждани, правим този вот на недоверие за Вас. Всеки от Вас е свободен човек – да подкрепя БСП, ГЕРБ, Патриоти, ДПС, „Воля“ и СДС. Това е свободен избор! Но всеки от Вас е срещал в живота си корупцията и също има свободен избор дали да плаща и да мълчи, или да й се противопостави, да не се страхува, да й се опълчи и да я назове. Този вот правим за Вас, за да Ви дадем смелост, да Ви дадем сили, да Ви освободим от страха, да Ви дадем самочувствие, че никое правителство не е по-голямо от Вас. Този вот не е само за БСП и на БСП. Той е на майките на децата в София, които не са си платили и не са в онзи списък на детските градини с предимство; той е на работниците, които не са си получили заплатите, но работодателите им ще се измъкнат от отговорност, защото са си платили на когото трябва, или са близки до властта; той е на собствениците на малки и семейни фирми, които няма да получат обществена поръчка, защото не са от богоизбраните седем-осем, но ще трябва да се откупят от властта поне с четири тона суджук. Това е вотът на родилките от Свищов, на които се закри отделението и те трябва да пътуват 80 км, за да родят в частната болница в Търново, защото няма пари, а по признание на министъра ги няма, защото в системата се краде. Това е вотът на онези хора от блока в Бургас – прясно саниран, на които цяла зима им тече на главите. Това е и вотът на пенсионерите, които живеят с 200 лв. пенсия, защото в държавата годишно се крадат 10 млрд. лв. и няма пари за актуализация на пенсиите. Мога да продължавам с много примери. Корупцията е една от главните причини за бедността и за неравенствата. Днес правителството на Бойко Борисов – в негово отсъствие, ще отрече, че е корумпирано и ще загуби – не математически, и не от БСП, а от Вас, уважаеми български граждани, защото няма човек, който да не знае, че корупцията е завладяла всичко – от най-ниските равнища на управление в държавата, до най-високите. Разбира се, корупцията не е от вчера, не е и от днес. Но това правителство на Бойко Борисов я превърна в държавна политика, а говоренето срещу корупцията – в заплаха за националната сигурност. Който се обади, бива или нахранван или заклеймяван, средно положение няма. Когато авторитетни европейски издания написаха, че България днес е най-корумпираната държава, те не се посвениха да ги заклеймят и да кажат: „Не ни давайте акъл. И в Европа има повече, дори от тук, корупция. Мълчете си!“. Когато коалиционните партньори в правителството заговориха за корупция, се събраха, разбраха и замълчаха. Господин Симеонов, какво стана с онези Ваши думи, цитирам: „В туризма корупцията стига до ниво министър. Сигналите, които имам, ще бъдат предоставени на Прокуратурата“. Колко такива сигнала предоставихте срещу министъра на ГЕРБ? Какво стана с думите Ви, че властта се използва от ГЕРБ като „пансион за политически калинки“, цитат? Господин Сидеров, Вие решихте ли последно как днес ще дадете гласа си или и него укротиха с обещанието за пари за язовира? Само че, освен този язовир, който се управлява от „Атака“, в България има над 100 язовира в това състояние, и ако Вие сте се спазарили за един – понеже там управлява „Атака“, то днес тук трябва да има поне 100 гласа на депутати, които по същия начин са се загрижили за язовирите в избирателните си райони, които са дадени на концесия на бизнесмени, за да гледат шарани, и които никога няма да влязат в затвора за това, че удавиха български граждани. Ето това ще бъде днес изборът. Вероятно и господин Марешки ще подкрепи правителството. Питаме се с коя своя половина: с онази, която изрече думите: „ще преиздам книгата „Шайка“ на Антон Тодоров за Бойко Борисов и ще я занеса в Прокуратурата, за да го разследват“, или с другата половина, над която тежи като дамоклев меч сваленият имунитет и няколко обвинения за престъпления? Това е днес изборът: как ще гласуват 240 души – със съвестта си – така, както са Ви упълномощили избирателите ни, или заради личния си и партиен интерес? Това, уважаеми българи, е картината днес. Краде се, купува се послушание, мълчание, а ако не искаш да бъдеш купен – бият с компромати, с манипулации, с проверки, а понякога и буквално. И се усъвършенстват, и се модернизират, защото светът се модернизира. Помните ли как Бойко Борисов управляваше Митниците преди години? Ами, простичко – с телефон: „Ало, Ваньо, изтегли митничарите от там, защото съм обещал да не ги проверяваме, а аз си изпълнявам обещанията“ – за Мишо Бирата става дума. Първобитно, нали? Но днес е модерно – поръчваш си електронна система, слагаш си една парола на много хора, влизаш си когато искаш, изтриваш десет тира с цигари, изтриваш десет камиона с гориво. Едни десет милиона акциз изчезват тук, други десет и Прокуратурата вдига рамене и казва: „Не можем. Авторът е неизвестен, анонимен“. Така се прави вече днес – по модерному. Но това са онези 45 милиона,

поставихме въпроса за БАЦИС. И хваната на тясно, властта се обърка вчера, като министър Горанов произнесе три неща – всяко следващо изключващо предишното: първо, „няма проблем, БСП лъжат, системата работи нормално. Те си измислят фалшиви новини“. Второ, „има проблем, ние сме го хванали. Направихме работна група и сме го решили“. И трето, „абе, точно не сме го решили, но ще го решим до месец април 2018 г.“. Кое от трите е вярно? И разбира се, най-голямата манипулация: спряхте контрабандата и сте увеличили приходите от акциз и ДДС. Не, уважаеми, приходите се увеличиха, защото увеличихте размера на акциза. Ето как: на цигарите от 155 на 168 лв.;

се увеличиха приходите от акциз! Но откъде дойдоха тези пари – от джобовете на всеки български гражданин, който ползва тези услуги, а не от усилията на правителството да се пребори с контрабандата? След седмица-две сигурно ще излезе един анализ на Митниците – тук е, при мен, в който за първи път те ще отчетат, че за 2017 г. не са събрали акциза така, както е планиран в бюджета – с 50 милиона по-малко. Май и този балон с преборената контрабанда започва да се пука. И на фона на тези факти искате да мълчим?! Да не се излагаме пред чужденците – Европредседателство е! Както виждате, ние държим на думата си и за всичко, което се отнася за бъдещето на Европа и достойното място на България в нея, работим заедно и сме получили Вашето признание за това. Благодарим. Но, когато ни хулите, че с вота на недоверие сме антиевропейци, а Вие пазите ценностите на Европа, имам три въпроса към Вас: кой европейски документ пише или в коя европейска държава има решения, че някоя от ценностите на Съюза може да се замразява временно – правото на свободно слово, на различно мнение, на плурализъм, на демократична процедура за вот на недоверие или на протест? Къде в Европа това се замразява временно? В желанието да заключите тези права за шест месеца е антиевропейско поведение, а не европейско. Второ, корупцията не е ли общоевропейски проблем? Преди няколко дни госпожа Цачева уверяваше – подкрепяме я, че имаме нужда от обща европейска прокуратура, за да преборим общоевропейския ни проблем с корупцията.

приеха цивилизовано и с уважение, с уважение, колеги, че вътрешната политика на България си е наша работа и демокрацията за бедността, за кражбата ледников период няма. Трето, Ви питам като искате от нас и от българския народ шест месеца да мълчим, за шест месеца ще спрат ли кражбите? Съмнявам се. Уважаеми българи, след малко ще чуете от трибуната едно изречение – сигурна съм, че ще го кажат, което не би трябвало никога да се изрича в демократична държава – член на Европейския съюз, а то ще бъде: „БСП няма право да говори за корупция“. Не, има. Защото зад тези осемдесет социалисти стоят един милион българи. Вие не можете да кажете на един милион българи: „няма да говорите!“. Уважаеми колеги от всички партии и българи, никога от БСП няма да чуете това изречение: „Вие няма да говорите“! Напротив, ние Ви уважаваме в избора да да гласувате за ГЕРБ, за ДПС – Вие сте свободни хора. Ние ще критикуваме правителството, ще критикуваме ръководството на ГЕРБ, но никога няма да си позволим да кажем: „Нямате право да говорите от името на тези, които са Ви изпратили тук“! След малко ще чуете: „БСП да мълчат, защото и те са управлявали и са били корумпирани“. Ще Ви върнат в миналото, за да не мислите за тежкото си днес, за техното си настояще.

защото БСП е единствената партия в България, единствената, която на свой най-висш форум е направила анализ на грешките си и е приела убийствена самокритика. (Силен „поведението на някои наши кадри в управлението на различни нива разочароваха очакванията на хората по отношение на партията като носител на морал в политиката“. (Шум и реплики.) Кой може да произнесе такова изречение? Само смел, мъдър и почтен към избирателите си политик. Кажете ми коя друга партия в България е произнесла това изречение и е понесла отговорността си? Никоя. Та там дори няма и обратно мнение, та там няма и „въздържал се“. Сто от сто гласуват „за“. Ето затова имаме морално право днес да търсим и да водим борбата с корупцията. Второ, преди една година и половина обявихме своята главна цел: унищожаване на паралелната държава, която краде от Вас 10 млрд. лв., уважаеми български граждани! Тази паралелна държава се изправи веднага срещу нас. Първо опита с моркова – предложи ни да станем част от нея, да приседнем на трапезата: за един – председател на парламент; за друг – министър, министерско кресло. По-нататък заместник-министри, може би и областни управители?! Срещу какво тази паралелна държава ни подаде моркова? Да похапнем и да мълчим. Не е културно някак си да ядеш и да говориш срещу домакина си, пък било то и за корупция. Устояхме на това, отказахме на паралелната държава да бъдем част от нея, въпреки натиска извън България, въпреки натиска вътре в България, въпреки вътрешнопартийния натиск. Не се съгласихме да бъдем част от тази паралелна държава да папкаме и да слушкаме. Обявихме се против нея. Тогава тази паралелна държава извади тоягата – заваляха компромати, манипулации, лъжи, клеветене и маскарене. Това ще го чуете и след малко, сигурно е. Ще издържим и на това. То ще ни направи по-силни и ще ни даде още едно морално основание да водим борбата с корупцията, а то е, че имахме възможност да станем част от това няколко пъти, но не искаме просто да сменим едни, за да се храним ние. Даже не искаме и да споделяме с тях трапезата. Искаме да сменим модела – 28-годишния модел на управление на България. Уважаеми българи от всички политически цветове, не се предавайте – може да е трудно, може да е бавно, но рано или късно, който краде от Вас, независимо какъв – свой или чужд, ще лежи в затвора. Уважаеми българи от ГЕРБ, БСП, ДПС, преди да сме партийци всички ние сме българи,

След това госпожа Цачева е заявила изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Госпожо Нинова, разбирам, че Вие делите българите – явно от собствен пример, само на такива, които могат да бъдат купени или да бъдат уплашени. Така сте свикнали по време на Вашите управления. (Ръкопляскания.) Аз ще гласувам с третата част, която за Вас явно не съществува. Тази трета част, която не е участвала в грабителски приватизации, не е участвала в създаване, толериране и пазене на корупция, картели, монополи и всякакви други, които които ограбват българския народ. Не е участвала в правителства, които са обричали българския народ на бавна и мъчителна гибел, като са го оставяли с доходи от по няколко долара.

тази която не е участвала в този грабеж, в който явно Вие сте участвали.

Министърът на правосъдието – госпожа Цецка Цачева. Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, уважаеми господа вицепремиери, министри, дами и господа народни представители! Поисках думата в началото на дебата, тъй като не ми се иска дебатът по тази толкова важна тема да премине като отчет на решенията на партийни конгреси. (Ръкопляскания.) че трябва да се върнем към мотивите на вносителите, към тезите, които се съдържат в тях, и бързам с едно признание. Когато четях мотивите към Проекта на решение, с което се иска вот на недоверие на Министерския съвет с министър председател Бойко Борисов, заради провала в политиката за противодействие на корупцията, си зададох въпроса: подписалите Проекта на решението и мотивите част ли са от политическия живот на страната през тези месеци от 4 май насам? Защото, уважаеми народни представители – вносители, да се твърди, че правителството на ГЕРБ и „Обединени патриоти“ не само не може, но и не иска, цитирам: „да противодейства на корупцията“ е дълбоко невярно твърдение, спекулативно невярно твърдение. Най-малкото, защото през тези месеци се проведе Консултативен съвет за национална сигурност, където се излезе със становище – много добре познавате това становище. В този Консултативен съвет бяха откроени и обсъдени основните проблеми, които, за съжаление, не водят до онзи резултат, който цялото общество очаква от нас в борбата и противодействието на корупцията. Невярно е Вашето твърдение, защото само, ако се види какви са предписанията към изпълнителната власт и към Вас, народните представители ще стане ясно и изводът може да бъде само един – правителството работи в изпълнение на програмите за противодействие и борба с корупцията на най-високите етажи на властта, както и в битката с дребната корупция, но за това ще се спра малко по-подробно по-нататък. Преди това ще се съглася с вносителите, че съгласно изследването на „Евробарометър“ през 2017 г. близо 83 на сто от хората смятат, че корупцията е голям проблем в България. Това никой не го отрича. Нещо повече, преди дни в Брюксел министър председателят Борисов заяви, цитирам: „корупция има навсякъде и водим огромна битка“. Защо обаче, уважаеми народни представители от левицата, в мотивите не посочвате факти, че корупцията е такъв проблем не само у нас? Защо го правите? Аз съм убедена, че Вие разполагате с данните на това изследване, убедена съм, че те няма да Ви изненадат. Ще си позволя много накратко, за да илюстрирам манипулативния подход в мотивите, когато обосновавате Ваши неверни твърдения. Деветдесет и шест на сто от гърците и 94 на сто от испанците, кипърците и хърватите смятат, че корупцията е широко разпространена в обществото ни. Преди българите в тази класация са представители на 12 други нации. На въпрос: „Приемливо ли е да дадете подарък на чиновник, за да получите услуга от администрацията?“ 60 на сто от унгарците и латвийците отговарят утвърдително, както и 50 на сто от хърватите. Българите сме на девето място. На въпрос: „Приемливо ли е да дадете пари на чиновник, за да получите услуга от администрацията?“ преди нас са гражданите на 16 европейски държави. На въпрос: „Вие лично засегнат ли сте от корупцията в ежедневния си живот?“ българите отново сме на 12-то място. Според последното социологическо изследване на „Евробарометър“ 68% от хората в Европейския съюз като цяло смятат, че в страната им се шири корупция. Българите сме отново на 12-то място. Не привеждам данните, с които Вие разполагате, убедена съм, че ги знаете, за да омаловажа сложността на проблема при противодействието и битката с корупцията. Приведох ги само, за да е ясна пълната картина. Считам и, ако не съм права ме убедете в обратното, че Вие спекулативно изваждате само определени данни, за да доказвате една, повтарям: дълбоко невярна теза! Няма да се впускам в сравнения какво е било по време на правителствата с министър-председател Бойко Борисов, но с изказването си в дебата ме провокирахте да видим какво е било усещането на българите преди 2009 г. – преди да встъпи първият кабинет на премиера Борисов в управление?! През 2007 г. – това е първата година, в която България става член на Европейския съюз – 92% от българите посочват, че корупцията е значим проблем в обществото. През 2009 г. този процент вече е 97. (Шум и че макар този ръст да пада до 83, аз не го приемам, и никой от кабинета. И министър-председателят, и депутатите от мнозинството искат да имаме по-бързи резултати, но да се твърди, че няма воля, че нищо не се прави, че няма политики, е дълбоко невярно твърдение. Няколко елемента от тези усилия в годините насам за преодоляване на това уродливо явление „корупцията“. Мисля, че няма спор, че борбата с нея трябва да се води системно, а не кампанийно. Няма време, което да е забранено за подобни дебати, та в това число и по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тази тема трябва да стои и стои на дневния ред на българското общество ежедневно. Но, пак казвам, не кампанийно, а само като система от политики, които последователно да се провеждат в държавата, без значение кой е на власт и кой управлява. 2009 г. е приета Интегрираната стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност. След независимата оценка за нейното въздействие през 2015 г. вторият кабинет на премиера Борисов прие новата Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията. В изпълнение на Стратегията от 2009 г., през 2010 г. бе създаден Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет. През май 2015 г. се създаде Национален съвет по антикорупционни политики като междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Но да се върна, както Ви обещах в началото, на изпълнението на Становището на Консултативния съвет към изпълнителната власт. Членовете на Консултативния съвет по национална сигурност към Президента на Републиката се обединиха около следните предложения към изпълнителната и законодателната власт. Първо, да предприемат промени в Наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно проявените форми на корупция не само в публичния, но и в частния сектор. Народното събрание да разгледа и приеме Закон за противодействие на корупцията. Трето, новият Закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своевременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности. Хайде да видим какво от тези препоръки не е изпълнено към настоящия момент, за малкото време, малко повече от осем месеца и половина, за които отговорност за управлението на държавата носи кабинетът на премиера Борисов в третото му издание. Усилията на правителството през това време бяха насочени към цялостна реформа, пак казвам, съобразно препоръката на Консултативния съвет по законодателството. Няма да се спирам надълго и нашироко по приетия вече, обнародван в „Държавен вестник“ Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Това е Закон, който смея да твърдя, че е от добрите примери за начина, по който бе подготвен – с участието на широк кръг експерти, магистрати, неправителствени организации, при изготвена предварителна оценка за въздействието, каквато нито един друг, изцяло нов закон няма след промените в Закона за нормативните актове. Да, чакаме резултатите и действията от този Закон. Но тук е Вашата отговорност, уважаеми народни представители, в сроковете по Закона да изберете председателя, ръководството на антикорупционния орган, за да започне той ефективното противодействие на корупцията, съобразно с всички останали правомощия и компетентности, които има. Приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс. С тях какво постигаме? Вече е в сила. По-бързо правораздаване, включително и при корупционни престъпления по високите етажи на властта; разследване и разглеждане на делата за корупция по високите етажи на властта. Знаете, че това бе аплодирано и в последния ноемврийски Доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, именно специализираните съдилища да бъдат ангажирани с това с това правомощие. Правителството предложи през септември, а Вие приехте промените в Закона за администрацията, с което да се засили ролята на инспекторатите, които в докладите на Европейската комисия се отчитат като важна структура, отговорни за вътрешния контрол в администрацията. И за да не взимам втори път думата, искам да кажа няколко думи по отношение работата на Националния съвет по антикорупционни политики, тъй като и той е намерил място във Вашите мотиви. В този Съвет се извърши анализ на всички антикорупционни планове на министерствата. Бе даден срок, който изтече на 15 януари 2018 г., да бъдат идентифицирани проблемите, за да се приеме окончателен вариант на действия и мерки по преодоляване на корупционни практики, които са във всички секторни политики по линия на всички министерства. И когато говоря, че правителството провежда антикорупционни политики, няма как и аз да не се изкуша и да се върна на предизборната платформа на ГЕРБ, на управленската програма, и да направя един кратък анализ с предизборната платформа на левицата. Колеги отляво, Вие споменавате във Вашата предизборна платформа за системна борба с корупцията, знаете ли колко пъти? Нула! Единственото, което Вие сочите в раздела „Правосъдие и справедливост за всички“ по отношение на корупцията е, ще го цитирам дословно: „С цел премахване на корупционни практики ще променим някои текстове в ЗОП, като например ясно и конкретно ще дефинираме елементите „същественост“ и „непредвидени обстоятелства“, които са в основата за промяна на договорите за обществени поръчки“. Толкова! Казахме и мисля, че е достатъчно ясно: борбата за противодействие за наказване на извършилите престъпление за корупционни престъпления трябва да се води неотлъчно. И не е вярно, че ние нямаме резултати в тази борба, с което не искам да кажа, че не искаме те да бъдат по-добри и да няма това усещане сред всички нас и българските граждани на тема „корупция“. Но тук, за да уважа и съдебната власт, тъй като те няма как да споделят онова, което прави съдебната власт по тази тема, ще си позволя да Ви предоставя информацията, която имам от Върховния касационен съд, от господин Панов – информация, свързана с работата по корупционни дела за периода 2014 – 2017 г. по критерий субект,

за деяния, свързани с данъчни престъпления, за сключване на неизгодна сделка, за престъпления против паричната система, за помагачество към длъжностно присвояване, за купуване на гласове, за изнудване и спомагане на лице да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване. Изпълнителна власт и бюджетни организации – 40 лица за длъжностно присвояване и помагачество, за злоупотреба със служебно положение и подкуп, за престъпления по служба, за безстопанственост, за данъчно престъпление. Местна власт 17 представители за престъпления по служба и подкуп и отново се изреждат видовете престъпления. Съдебна власт – 22 съдии, прокурори и следователи за злоупотреба със служебно положение, за длъжностно присвояване, за документни престъпления. Независими органи 10 за престъпления по служба, за сключване на неизгодни договори и подкуп. Държавни предприятия и дружества с държавно участие – петима за сключване на неизгодна сделка. Общият брой на делата за същински корупционни престъпления за същия период е 57 на брой. Какво показват данните за непредубедения слушател? Има воля, правителството може, правителството изпълнява стратегическите документи и ангажиментите си последователно, системно, комплексно да се противопоставя на това уродливо явление. Дайте своя принос, господа от левицата, с предложения за други политики, за които управляващите не сме се сетили до момента. Но бъдете добронамерени, защото от подобно противопоставяне по този толкова важен за цялата държава и обществото въпрос не вярвам, че ще се изведат дивиденти. Не си мисля и за Вас, че Вие вярвате, че ако сто пъти изречете една неистина, тя ще се превърне в истина, защото аз съм убедена, че тези факти Вие ги знаете, Вие ги отчитате, но така или иначе в тази зала е и мястото, където за политически цели, за нуждите на парламентарния дебат се поддържат твърдения.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри! Уважаема госпожо Цачева, ще Ви зачета откъс от Стратегия за национална сигурност – 2011 г.: „Корупцията и в частност корупцията по високите етажи остава един от основните проблеми на съвременното общество. Корупцията заплашва съществуването и спазването на социалните, правните и моралните норми. Възможности за корупция създават недостатъците в управлението на държавата и общините, изразяващи се в съзнателно или поради некомпетентност увеличаване и усложняване на разрешителни и лицензионни режими, липса на необходимата прозрачност и последователност при възлагане на обществени поръчки и разходване на публичните средства.“ Госпожо Цачева, това е 2011 г. След всичките мерки, които тук ни изредихте, след всичките стратегии, които сте приели, след всички действия на правителството

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Вземам процедура по начина на водене, защото вече един час няма смелост – политическа, този, който ръководи правителството, срещу когото е вотът на недоверие, да дойте тук. Страх ли го е, притеснява ли се, или не уважава Народното събрание, което с гласуването си го е направило министър-председател, независимо от това как са гласували – „за“ или „против“?! Може ли едно такова отношение от премиера на Република България към парламентаризма в България?! Няма такава държава, в която се гласува вот на недоверие по отношение на корупционна политика на правителство не на отделен министър или отделно министерство, и премиерът да не присъства тук. Ако го е страх, ако той има някакви притеснения, аз го разбирам чисто човешки. Сигурно няма да намери изразните форми, с които да ни убеди колко смело, колко борбено от 2011 г. нищо не е направил досега, както чухме преди малко от изказването. Затова, госпожо Председател, имайки предвид, че вече мина един час от началото на това заседание, от името на парламентарната група на Българската социалистическа партия искам почивка до идването на премиера тук, за да може да ни обясни какво е направил. Благодаря. Давам почивка 15 минути по искане на парламентарната група на „БСП за България“. В 14,15 ч. заповядайте отново в залата.